Уважаеми народни представители, продължаваме с втора точка

през 2019 г. Заповядайте, имате думата, госпожо Белова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги: „Доклад относно Законопроект за маслодайната роза, № 902 01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г.“

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона и текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепени от Комисията. Гласували

Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със: 1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза; 2. идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза; 3. изкупуването на цвят от маслодайна роза; 4. производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза; 5. изискванията към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите; 6. научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза; 7. контрола върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.“

текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. (1) Целта на закона е опазването на маслодайната роза, традиционно отглеждана на територията на Република България. (2) Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика по идентификацията и отглеждането на насажденията от маслодайна роза и подпомагането на розопроизводството.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Глава втора – Регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза“. роза“. По чл. 3 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите,

чл. 3 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип

и собствениците на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянния адрес на физическото лице, съответно по седалището на едноличния търговец или юридическото или юридическото лице. (2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (3) В заявлението по ал. 1 розопроизводителите посочват: 1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице

правното основание за ползване на имота, площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок, идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса на имота; имота; 3. вида на отглежданата маслодайна роза; 4. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват. (4) Към заявлението по ал. 1 розопроизводителите прилагат заверени копия на: 1. документ за собственост или друго правно основание за ползване на имота; документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз; 3. документ за правния статус на лицата, регистрирани съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 4. документ за произход на посадъчния материал – само за новосъздадени насаждения; 5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. (5) В заявлението по ал. 1 розопреработвателите посочват: 1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. правното основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; 3. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват. (6) Към заявлението по ал. 1 розопреработвателите прилагат заверени копия на: 1. документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; 2. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз; 3. документ за правния статус на лица съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. лице. (7) В заявлението по ал. 1 собственикът на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза посочва: 1. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице – собственик на обекта, както и данни за ползвателя, когато обектът е предоставен за ползване на друго лице; 2. адреса на обекта; 3. документа за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо; 4. номера и датата на влязлото в сила разрешение за ползване съгласно действащата нормативна уредба – когато е приложимо; 5. производствената площ на обекта и обема на складовите помещения; 6. броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза; 7. видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта; 8. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват. (8) Към заявлението по ал. 1 собственикът на обекта за производство на продукти на продукти от цвят на маслодайна роза прилага заверени копия на: 1. документ за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо; 2. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз; 3. документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 4. разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или разрешение за строеж – за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията – когато е приложимо; 5. технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или декларация, че производството се извършва съгласно национален или браншови стандарт; 6. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. лице. (9) В 14-дневен срок от датата на подаване на единното заявление по ал. 1: 1. общинската служба по земеделие извършва проверка на посочената в заявлението информация; 2. въз основа на резултата от проверката по т. 1 директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за вписване в регистъра на съответния розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, или постановява отказ; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (10) При непълноти и/или неточности в представените документи органът по ал. 9, т. 2 писмено уведомява заявителя и определя 10-дневен срок за отстраняването им, считано от датата на уведомяването. В тези случаи срокът по ал. 9 спира да тече. (11) При При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в указания срок органът по ал. 9, т. 2 прекратява производството по вписване в регистъра и постановява отказ. Заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на (12) Областните дирекции „Земеделие“ изпращат по служебен път издадените заповеди по ал. 9, т. 2 и ал. 11 до компетентните звена в Министерството на земеделието, храните и горите, както и до съответните общински служби по земеделие – за вписване в регистъра по чл. 3.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Днес ни предстои окончателното гласуване на текстовете за Закона за маслодайната роза. Уважаеми народни представители, производството на рози и продукти от розов цвят е специфичен сектор. Характерен е за конкретни райони в страната – Карлово, Казанлък, Стрелча, което предполага, че не всеки от нас може да познава особеностите на сектора, проблемите на заетите в него, трудностите с търговията с крайния продукт – розовото масло. В същото време маслодайната роза е емблема и символ на България. С розовото масло се идентифицира страната ни, припознава се на европейските и световните пазари. Миналата година Роза дамасцена е призната от ЮНЕСКО като недвижимо културно наследство за човечеството. Можем да се поздравим, че Закон за розата все пак има. Пътят на Закона за розата е дълъг и бавен. От 1994 г., тоест почти преди 30 години, в Народното събрание се предлагат и отлежават текстове, които да бъдат в полза и с грижа за розопроизводителите. Е, Закон имаме, но грижа за всички розопроизводители нямаме. Вземам думата като човек, живеещ в Розовата долина, за да представя пред Вас гласа и позицията на малките розопроизводители, защото гласът на големите розопроизводители и розопреработватели вече чухме в работни групи и комисии. При създаване на текстове на Закона не се взе предвид позицията на всички розопроизводители. Парламентарната група на „БСП за България“ направи многократни срещи с розопроизводители и розопреработватели веднага след представяне на Проектозакона за маслодайната роза в първоначалния му вариант. Мнението на всички, заети в сектора, преди година беше, че текстовете в Проектозакона с нищо не помагат на розопроизводството. Направихме предложение след първо четене на Закона на базата на разговорите с хората в бранша. Търсехме облекчен режим на регистрация на розопроизводителите съвместно с местната власт, общинските комисии по земеделие. Предложенията бяха опорочени и отхвърлени. Зададохме въпроси към министъра на земеделието за подпомагане на розопроизводителите, за ситуацията на пазара на розово масло в страната. Оказа се, че розовото масло още няма собствен код в общата информация за внос на етерични масла, което затруднява проследяването на проблемите в търговията. Безспорно Закон за розата трябва да има закон, в чиято философия да има далновидност, грижа и дългосрочна перспектива за този специфичен бранш. Нито грижа, нито перспектива, нито далновидност има в него. Представете си пасторалната идилична картина на месец май в Розовата долина – разцъфнали маслодайни рози и омаен аромат. За големите производители това е кампания, бизнес, пари. Това са принципите на либералния пазар и в това няма нищо лошо. Но за малкия производител, в голямата си част млади хора, които обработват два-три декара, е поминък, наследен през годините, поминък, на който държат, поминък, от който не правят бизнес и големи пари. Това, което изкарват в пари, е равно на тетрадки и дрехи на децата им за училище. Унизително е да коментирам, но възрастните хора, които обработват рози, разчитат на спечеленото, което стига само да купят дърва за огрев за зимата. Тези семейства не правят голям бизнес, но правят нещо много важно – съхраняват розопроизводството. Те са грижовни стопани на земята и маслодайната роза. Създават у децата си навици на трудолюбие, така както са създали родителите им в тях. Създават общност, която си помага, общност, която живее и прави пълнокръвна Розовата долина. Лишавайки от грижа точно малките производители, държавата за пореден път доказва липсата на отговорност и далновидност за живота на хората си. Малките ниви с розови насаждения ще бъдат изоставени.

Моля, превишихте значително времето, завършете.

Познавайки хората от моя – карловския край, разчитам, че те няма да се откажат, въпреки системата, въпреки наложените ограничения, и ще се справят обединени и заедно. Уважаеми дами и господа, заповядайте в карловския край през месец май, гостоприемни сме. Ще видите с очите си красотата на целогодишния тежък труд на хората. Дано имате очи и политическа воля да видите минусите на Закона, защото към този момент късогледството е силно изразено към този бранш, или поне към част от него. Благодаря. Реплики? Продължаваме с изказванията. Заповядайте, имате думата, госпожо Бъчварова.

Аз не чух да представят нашето предложение, поне да го изчетат, затова искам накратко да кажа какво предлагаме в Закона за розата, различно от текстовете, които се гласуваха Първо, искам да кажа, че приветстваме такъв закон. Второ, че е необходим регистър на розопроизводителите. За розопреработвателите такъв регистър така или иначе съществува, тъй като те осъществяват своята дейност в регулации, които дават възможност да се знаят и капацитетът, и възможностите за преработка на розово масло, но розопроизводителите са един празен лист – абсолютно никой в държавата няма представа колко са на брой, как е тяхното разпределение на малки, средни и големи. Единственото нещо, което може да намерите в Аграрния доклад на Министерството, е 40 – 45 000 декара земя, които се обработват с маслодайна роза, но може и да са повече, защото има и други публикации на браншови организации, които казват, че са 60. Тоест регистър трябва, но това, което се предлага, е извън възможностите, особено на малките розопроизводители. За да се регистрират, те трябва да отидат в общинската служба, да имат набор от документи и съответно на базата на този набор от документи, а след това и проверка на общинската служба, да получат своята заповед, че са регистрирани розопроизводители. Това е изключителна административна тежест, която ще създаде проблем, защото особено за възрастни хора или семейства с по един, два декара ще представлява трудност да могат да реализират тази регистрация. Ние предлагаме следното: събирането на информация за това кои са розопроизводителите, на какви площи, колко са тези площи, които обработват, каква сортова структура има да се прави от общинските служби „Земеделие“. В тези комисии да участва и кметът, защото той знае точно кой се занимава именно с тази дейност и да се регистрират служебно от общинските служби. Съгласете се, че само 23 са общините, в които се отглежда маслодайна роза. Какъв е проблемът да се направи първоначалната регистрация със структурите на Министерството на земеделието, не само общински служби, Изпълнителната агенция, която е свързана с това, да направи оценка какъв е видът на розата, която се отглежда? По-нататък в текстовете и това е предвидено. Съвсем друг начин и друга философия ние влагаме в предложението за регистър, като искаме всички да са обхванати. Представете си случай, в който не са обхванати абсолютно всички розопроизводители, защото не са разбрали или защото нямат възможност да пътуват, или да направят каквато и да било регистрация в общинската служба. текстовете на Закона е казано, че те подлежат на санкция. Първо, не могат да продават розов цвят, което е абсурдно – произвели сте нещо, нямате право да го продавате, защото не сте регистрирани. Санкциите са изключително големи, стигат до 1000 лв. при първо нарушение. предложението ни е разумно. Дебатирахме го в Комисията по земеделието, не се прояви разбиране. Отсега Ви казвам, че този начин на регистрация няма да издържи и пет месеца. Няма да минат и пет месеца, ние ще променим Закона, след като се види, че например 50% от розопроизводителите не са обхванати в регистъра. Тогава се създават казуси, които няма как да реши Министерството на земеделието и няма как да изпълнява своята политика в тази област от гледна точка на защита на маслодайната роза. Благодаря.

подкрепя изцяло големите производители. Както казахте, първата цел на този нов закон е да се преброят розопроизводителите. Към момента нямаме информация колко са розопроизводителите, дали са малки, средни и големи, а камо ли, госпожо Ненчева, да създаваме Закон, който да е в подкрепа на големите розопроизводители. Ако бяхте се запознали със стенограмите на Комисията по земеделието, щяхте да видите, че това е, поне в последната година, най-консенсусният законопроект. Бяха направени много работни групи с членове на Комисията по земеделието и с бранша. На всички заседания имаше 95%, ако 95%, ако не ме лъже паметта, представителност на розопроизводителите, независимо дали са малки, средни или големи. Пак казвам, че към момента ние не знаем колко са те – нито малките, нито средните, нито големите. Този закон е изцяло подкрепен и от розопроизводителите, и от розопреработвателите, смятам, че всички парламентарни групи. Да, предложението на професор Бъчварова относно воденето на регистъра го дебатирахме. Имаше много предложения от Вашата парламентарна група и голяма част от тях бяха приети. Чухме и становището на Министерство на земеделието и храните. Комисията прие текст, който да води до адекватен регистър, за да преброим малките, средните и големите, така че към момента да се говори, че Законът е предложен в полза на малки или големи, най-малкото е несериозно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Регистрираните земеделски производители, които получават европейски средства, се знаят, за тях има регистър, площите, които обработват, и субсидиите, които получават, но те са малко на брой. Големият брой са малките, които са с един-два декара, за тях няма никаква информация. Да ги подложим на този ужас всеки един от тях да отиде в общинската служба, за да представи правни основания, видът на отглежданата роза, информация за контакти, електронен адрес и така нататък към заявлението, което трябва да подаде, ми се струва нещо, което е невъзможно да се осъществи от тях. Притеснението ми е, че този регистър няма да е пълен, защото розопроизводители няма да имат възможност или няма да са разбрали даже, че този регистър се прави и те са задължени да се включат в него. Защо този регистър да не го направи общинската служба или службите на Министерството, при условие че, след като се подадат документите, както е предвидено в текстовете на Закона, общинската служба да направи проверка дали е вярно това? Защо не направим необходимото самите общински служби да обиколят всяко населено място, са само 23 – нито повече, нито по-малко, и те да впишат, че Иван Драганов има два декара, има рози – вписва го в регистъра? Така или иначе този процес ще продължи една година, както по-нататък се вижда – наредба на министъра, една година ще се реализира процесът по регистрация. Съгласете се, че проблем ще има. Това не е акцизна стока като тютюна, за да правим изисквания, които не могат да бъдат достигнати от производителите на розов цвят в България. Иначе за розопреработвателите аз не се притеснявам, те имат достатъчно възможности да реагират и да си свършат работата навреме, с оглед сроковете, които са подадени. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата по отношение на това, което в момента ни се предлага, а то е именно въвеждането на този регистър за розопроизводителите. Ако прочетем подробно текстовете, които ни се предлагат в чл. 4, ще видим поредната административна тежест, която се вменява на розопроизводителите, които – аз съм убедена, че голяма част от тях – госпожа Бъчварова го каза, но аз ще го повторя – няма да имат възможност да подадат съответните изискуеми документи. Един от изискуемите документи, които се вменяват и които са задължение розопроизводителите да представят, са сключени договори с розопреработвателите. Не знам доколко по време на работните комисии този въпрос е дискутиран, но аз излизам от становището на малките розопроизводители в Стрелча, когато бяха протестите през 2018 г. Тогава всички посочиха като основен проблем липсата на възможности за сключване на такива предварителни договори с преработвателите. Големият им страх е, сключвайки такива предварителни договори, че впоследствие няма да реализират продукцията си достатъчно рентабилно. Така че по начина, по който Вие въвеждате изискванията за този регистър, с тези изисквания искате по чл. 10 да има представени договори, аз не виждам Вие по какъв начин давате възможност на дребните, на малките да искат да бъдат в този регистър. За мен този Закон за маслодайната роза наистина ще регламентира отношенията, свързани с производството на розов цвят на територията на тези 23 общини – да, действително, но няма да облекчи малките розопроизводители, за които това е поминък, който не е свързан с печеленето на средства, а поминък, който е от векове, поминък, който се предава по наследство, и им е важно те да го поддържат. Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Има ли реплики? Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на неподкрепеното

или идентификационен номер, на розопроизводителите и розопреработвателите; местонахождението, размера и идентификационния номер и ЕКАТТЕ на земеделската площ; местонахождението, площта (производствена и складова), вида на произвежданите продукти и капацитета на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. (2) Вписването на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза в регистъра се извършва на основата на регистрация от общинските общинските земеделски служби. (3) Освен по искане на лицата, регистрацията от общинските земеделски служби се извършва и по представени от кметовете на населените места списъци. Във всеки случай общинските земеделски служби актуализират ежегодно, до 31 юли, данните по регистрацията. (4) Редът за вписване в регистъра по чл. 3 и неговото водене, и реда за регистрация от общинските земеделски служби се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“

съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; в) правното основание за ползване на имота, площта и местонахождението на имота – номера на масива и физическия блок, идентификационния номер и ЕКАТТЕ/адреса на имота; г) вида на маслодайната роза; д) количествата произведен цвят – когато е приложимо; е) информацията 1, 3 и 6; 2. за розопреработвателите: а) регистрационния номер и датата на вписване; б) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; в) правното основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; г) вида на маслодайната роза; д) количествата преработен цвят – когато е приложимо; е) информацията по чл. 10, ал. и 6; 3. за обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза: а) регистрационния номер и датата на вписване; б) адреса на обекта; в) документа за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице – когато е приложимо; г) трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице – собственик на обекта, както и данни за ползвателя, когато обектът е предоставен за ползване на друго лице; д) производствената площ на обекта и обема на складовите помещения; е) броя и капацитета на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят маслодайна роза; ж) видовете продукти от цвят на маслодайна роза, произвеждани в обекта; з) номера на разрешението за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно на удостоверението за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или на разрешението за строеж за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията; 4. за насажденията от маслодайна роза: а) регистрационния номер и датата на вписване; б) номера и датата на констативния

въз основа на подадените от розопроизводителите и розопреработвателите декларации по чл. 13 и чл. 14. (3) Вписването в регистъра по чл. 3 на насажденията от маслодайна роза се извършва служебно служебно от съответните общински служби по земеделие въз основа на данните от констативните протоколи за идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза и протоколите за местонахождението и площта на изкоренените насаждения. (4) Информацията в регистъра по чл. 3 се публикува при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни.“

до 10 дни от вписването в регистъра по чл. 3 общинската служба по земеделие издава на заявителя удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Удостоверението е безсрочно и за него не се дължи държавна такса. (2) Удостоверението за вписване в регистъра е лично и не може да се преотстъпва. (3) Всяко лице, вписано в регистъра, може да поиска отстраняване на допуснати грешки във вписаните обстоятелства. (4) Вписаните в регистъра по чл. 3 лица са длъжни да заявят пред съответната общинска служба по земеделие всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването на промяната. Вписването на промяната се извършва при условията и по реда на чл. 4, ал. 9 – 12.“

Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Чл. 7. (1) Розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза се отписва от регистъра по чл. 3 въз основа на заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“: 1. при подадено заявление от розопроизводителя, розопреработвателя или собственика на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; 2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под запрещение; 3. при заличаване на едноличния търговец или прекратяване на юридическото лице; 4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на нормативните изисквания за извършване на дейността; 5. когато в рамките на 12 месеца преди датата на издаване на заповедта за отписване с влезли в сила или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на нормативен или общ административен акт, извършени при упражняване на дейността, за която е вписано в регистъра; 6. когато на лицето по съдебен или административен ред му е било забранено да осъществява дейността, за която е вписано в регистъра – за срока на забраната. (2) Не се разглеждат заявления за вписване в регистъра, подадени от лица, отписани поради настъпили обстоятелства по ал. 1, т. 5, в срок една година след влизането в сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване от регистъра заявления за вписване не се разглеждат за срок две

трета – Създаване на насаждения от маслодайна роза“. Има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: В Глава трета наименованието се изменя така:

изготвени от Института по розата и етеричномаслените култури към Селскостопанската академия и утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. Насаждения от маслодайна роза се създават от сертифициран посадъчен материал, който отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. (2) При отглеждането на маслодайна роза се прилагат добри земеделски практики, съобразени с биологичните Благодаря.

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „Член 7 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Чл. 7. (1) срок до 31 март розопроизводителите уведомяват съответната общинска служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените през последните 12 месеца насаждения от маслодайна роза. Общинската служба по земеделие изпраща по служебен път получената информация до Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и съответното компетентно звено в Министерството на земеделието, храните и горите. (2) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии за извършване на идентификация на площите с новосъздадени насаждения от маслодайна роза. Комисиите включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етеричномаслените култури култури и представители на съответната областна дирекция „Земеделие“. (3) Идентификацията на площите с новосъздадени насаждения от маслодайна роза се извършва във „цъфтеж“, след проверка на място, извършена в присъствието на собственика или на негов представител. (4) За резултата от проверката по ал. 3 съответната комисия изготвя констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза. Протоколът се връчва на собственика и на всички членове на комисията. Протоколът е официален документ, който удостоверява вида на маслодайната роза. роза. (5) Извън случаите по ал. 1 идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза може да се извърши въз основа на заявление от съответния собственик или розопроизводител, подадено в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията. Идентификацията се извършва по реда на ал. 2 – 4. (6) Общинските служби по земеделие целогодишно извършват проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза. Проверките се извършват от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“. (7) За резултата от проверката по ал. 6 комисията изготвя констативен протокол, който съдържа информация за местонахождението и площта на изкоренените насаждения. Протоколът се издава в два екземпляра – по един за собственика и за общинската служба по земеделие. (8) Розопроизводителите съхраняват документите за произхода на посадъчния материал и протоколите по ал. 4 и 7 за срок 5 години.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „В чл. 10 се правят следните изменения: 1. ал. 1 и 2 – отпадат. 2. ал. 3 и 4 стават съответно ал. 1 и 2. 3. ал. 5 става ал. 3, като в нея т. 4 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

в регистъра по чл. 3 розопроизводители и розопреработватели. (2) Договорите по ал. 1 съдържат: 1. идентификация на страните; 2. срок на договора; 3. номер и дата на удостоверенията за вписване в регистъра по чл. 3 на страните по договора; 4. площ и местонахождение на имота – номер на масива и физическия блок, идентификационен номер и ЕКАТТЕ/адрес на имота; 5. вид на маслодайната роза; 6. прогнозно количество на изкупувания цвят от маслодайна роза; 7. цена и срок на плащане. (3) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва от вписани в регистъра по чл. 3 розопреработватели във: 1. обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3; 2. пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза. роза. (4) Ежегодно в срок до 10 април розопреработвателите подават до кмета на общината информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза на територията на общината. (5) Ежегодно в срок до 25 април кметът на общината издава заповед, която включва: 1. списък на розопроизводителите; 2. брой и местонахождение на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза;

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Направено е предложение за задължение да има договор за изкупуване на цвят от рози.

е възможно да се случи. Защото не розопроизводителите няма да искат договор, а най-често силната страна – розопреработвателите са тези, които са против сключването на договори по причина, че при тях дейностите, които трябва да осъществяват и ресурсът, който трябва да осъществят и да имат също така, е строго определен. Когато имаме едно свръхпроизводство, например на розов цвят, както преди две години, или се струпва изкупуването на розов цвят в кратък срок, възможно да няма и желание за сключване на договори. Но това ни е задължение по закон, което след това се материализира в санкции. Тук има няколко въпроса. Първо, кога се сключва договорът? Март – април! Защото ние трябва да кажем колко розов цвят евентуално ще продадем това е хипотеза, до прибирането или брането на розов цвят може да има ситуации, в които да не се изпълни производствената програма. Цена и срок на плащане! Много е хубаво срокът на плащане да е веднага, но обикновено в такива договори, които са вид предварителни договори за намерение за сключване и количества, цените се фиксират или се определят в периода на изкупуване, като се оценява съответно и качеството. Тоест този договор, в който ние казваме срок, площи, вид на рози и всичко останало, ако не е сключен, розопроизводителите търпят санкции. Освен това за кого ще бъде тази санкция? Как ще се установи примерно, че розопреработвателят не иска да сключи договор, а розопроизводителят иска? Коя ще бъде тази структура или този орган, който ще каже кой взема решение да бъде направена санкцията? Струва ми се, че е изключително недомислено в тази си част направеното

ли? Големите розопреработватели имат и розови масиви – те трябва да сключат сами със себе си договори с цени и начин на плащане, което също е абсурдно. Освен това ще дойдем в ситуация, която може би съществуваше през 80-те години. Ще се изкупува цветът от рози от малките без договор, но розопреработвателите, които имат масиви, ще отчетат добиви, които са невиждани в света

Гласували 97 народни представители: за 70, против 11, въздържали се 16. Предложението е прието.

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 16. „Глава пета – Производство и етикетиране на продукти от маслодайна роза. Изисквания към розопреработвателите и към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Глава пета – Производство и етикетиране на продукти от цвят на маслодайна роза. Изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Чл. 11. (1) Производството на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 3. чл. 3. (2) Производството на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва съгласно национални или браншови стандарти или разработена от розопреработвателя технологична документация за различните видове продукти. (3) Биологичното производство на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L от 18 септември 2008 г.), на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и на наредбата по чл. 17, ал. 1 от същия закон. (4) Производството, етикетирането и контролът на продуктите със защитено географско указание „Българско розово масло“

(ЕС) № 1020 (2014)”, на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и на наредбите, издадени на основание чл. 17, ал. 2 и чл. 25б от същия закон.

продукти на Европейския съюз. (6) Розопроизводителите могат да преработват на ишлеме произведения от тях цвят от маслодайна роза в обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписани в регистъра по чл. 3, които отговарят на изискванията на чл. 12. При етикетирането и опаковането на продуктите от цвят на маслодайна роза се спазват приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането

353/1 от 31 декември 2008 г.) и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. (8) При етикетирането и опаковането на продуктите от цвят на маслодайна роза може да се прилагат и съответните изисквания на: 1.

за етикетиране и маркиране на опаковки. (9) Етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза се извършва по начин, който улеснява тяхната проследимост, като етикетът задължително съдържа: 1. наименование на продукта; 2. състав; 3. партиден номер; 4. срок на годност; 5. фирмено лого и адрес на производителя; 6. условия за съхранение. (10) Розопреработвателят, в чийто обект е произведен продуктът от цвят на маслодайна роза, издава гаранция за чистота и натуралност на продукта. (11) Когато продукти от цвят на маслодайна роза се използват за производство на храни, при етикетирането се прилагат изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. (12) Когато Когато продукти от цвят на маслодайна роза се използват за производство на козметични продукти, лекарствени продукти или медицински изделия, при опаковането и етикетирането се прилагат изискванията на Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. (13) Забранява се употребата на наименованието „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ) при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти и медицински изделия, когато в състава на козметичните продукти, химичните вещества и смеси, лекарствените продукти и медицинските изделия изделия е вложено розово масло, произведено от производители, които не са вписани в регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за наименованието на подразделението на Глава пета, редакцията предложена от Комисията за наименованието на подразделението Раздел I и

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Чл. 12. Преработването на цвят от маслодайна роза се извършва в обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, вписан в регистъра по чл. 3, който: 1. има влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно

2. разполага с разработена технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или с национален или браншови стандарт за производство на съответния продукт; 3. разполага с инсталация/инсталации за производство на розово масло, розов конкрет, розово абсолю и/или розова вода, или с инсталация и/или съоръжение за сушене на цвят от маслодайна роза.“ „Раздел „Раздел IІІ – Изисквания към розопреработвателите“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Изисквания към розопроизводителите и розопреработвателите“.

договори с розопреработватели за реализация на произведения цвят от маслодайна роза. (2) Ежегодно в срок до 31 юли розопроизводителите подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията декларация по образец за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година. Розопроизводителите съхраняват документите за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза за срок 5 години. (3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават лично или чрез пълномощник по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (4) Образците на декларациите по ал. 1 и 2 се утвърждават от министъра на земеделието,

Ежегодно в срок до 30 април розопреработвателите подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза декларация по образец за сключените за текущата

образец за количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година. Розопреработвателите съхраняват документите за количествата изкупен количествата преработен цвят от маслодайна роза за срок 5 години. (3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. (4)

Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове: текст на вносителя за наименованието на подразделението – Раздел II; редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 12;

Закривам заседанието.